Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 17. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll!

Siin tuleb neid proteste ja kirju uksest ja aknast. Ma vabandan, ma püüan selle kõigega hakkama saada.

Lugupeetav rahvaesindus! Isamaa fraktsiooni liikmete poolt annan üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele.

kõik] on kahetsusväärse iseloomuga informatsioon. Me loodame, et peaminister kasutab võimalust venituseta tulla parlamendi ette ja anda aru, mis puudutab kaitsekulude kärpimist ja mis mis puudutab põhjust, miks on sellest kavast aastatel 2027–2028 jäänud välja Ukraina julgeolekuabi, eriti olukorras, kus lähipäevadel kavatseb peaminister koos Ukraina presidendiga selle leppe allkirjastada. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise.

ka tehtud. (Saal on nõus.) Aitäh teile!Panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 39, vastu 7 ja erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust. Esimene päevakorrapunkt on õiguskantsleri ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Lubage mul kõigepealt tutvustada seda korda, enne kui me selle menetlemise juurde asume. Esiteks on õiguskantsleri ettekanne kuni 20 minutit, peale seda küsimused ja vastused. Siis on põhiseaduskomisjoni esindaja ettekanne kuni 20 minutit, antud juhul Pipi-Liis Siemann, siis on küsimused-vastused. Seejärel on õiguskomisjoni esindaja ettekanne, antud juhul Andre Hanimägi, siis on küsimused-vastused. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe suulise küsimuse. Nii et see tähendab,

kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Ettepaneku toetamiseks on nõutav poolthäälte enamus. Mul on suur au paluda Riigikogu kõnetooli õiguskantsler Ülle Madise. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Palun teil viia põhiseadusega kooskõlla tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõige 2 punkt 1 osas, milles see ei võimalda hagita menetluses menetlusabi andmise otsustamisel võtta arvesse inimese vältimatuid kulutusi ravimitele,

meie ühiskonna kõige nõrgemad, näiteks puuetega inimesed, valiku ette, kas kaitsta kohtus oma õigusi või jätta arstirohud välja ostmata või loobuda hügieenivahendite ostmisest ja nii edasi. Tsiviilkohtus tavaliselt vaidlevad kaks eraisikut omavahel ehk siis on kostja ja hageja. Ja Riigikohus on pidanud lubatavaks, et neil tuleb kanda ka küllalt suuri kohtukulusid. Praegu me ei räägi sellest juhtumist, vaid hagita menetlustest. Need on oma olemuselt sarnased halduskohtumenetlusega, seal tehakse õiguslikult siduvalt kindlaks teatud olulised asjaolud. Õiguskomisjoni liikmed on sellega väga hästi kursis, mis need hagita menetlused on. Need on näiteks inimese kinnisesse asutusse paigutamine, lähenemiskeeluga seonduv, eestkostja määramine, elatise määramine ja nii edasi. Menetlusabina käsitletakse seda, et inimest ei kohustata tasuma riigilõivu või kandma näiteks ekspertiisi- või tõlkekulusid. Riigi õigusabi võib anda riigi õigusabi seaduse järgi ja seda see praegune ettepanek ei puuduta. puuduta. Riigieelarve vaates räägime siin väikestest summadest, mis võib-olla laekumata jäävad. Need on mõnekümneeurosed lõivud ja mitte väga suured eksperditasud, kui inimene ise oma eksperdi toob. Küll aga nende inimeste jaoks on see kulu suur. Need on inimesed, kes paraku peavad sendi ja euro pealt oma kuueelarvet planeerima.

ei võetud arvesse inimese vältimatuid kulutusi ravimitele, toidule, näiteks eritoidule. [Osa inimesi] ei saa tervise pärast kõike süüa, vaid peavad spetsiifilisi toiduaineid ostma. Nii et see oli Riigikohtu üldkogu otsus. Need olukorrad on küllaltki sarnased. Tänan väga Riigikogu õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni sisuka arutelu eest. Tänan Justiitsministeeriumi esindajat, kes väga hästi kaitses ministeeriumi seisukohti. Palun teil, Riigikogu, probleem seaduses lahendada! Aitäh! Austatud õiguskantsler, ma tänan teid. Teile on ka küsimusi. Eero Merilind, palun! Hea õiguskantsler! Sotsiaalkomisjoni liikmeid see teema kindlasti huvitab. Aga mis te ise välja pakute? Kas vabastada inimene riigilõivust või ta maksab riigilõivu ära ja taotleb riigilõivu maksmist kuskilt fondist tagasi? See on Riigikogu otsustada, kui te otsustate ettepanekut toetada. Aga palve oleks pigem inimene riigilõivust vabastada, sest probleem ongi, et inimese jaoks see 20 eurot või 70 eurot võib olla tegelikult takistus kohtu poole pöördumisel. Ja seal on näiteks ka kohtutäiturite otsuste vaidlustamised. Paraku need inimesed – vähemalt õiguskantsleri ametkonna kirjakast näitab seda – peavad oma eelarvet euro täpsusega planeerima. Tanel Kiik, palun!

Tänan. See on nüüd seda tüüpi küsimus, mille puhul me ei saagi teada, kui paljud on tegelikult jätnud kohtusse minemata oma kinnisesse asutusse paigutamise otsuse või mingi lähenemiskeelu mitteseadmise või mõne muu asja peale, sest neil inimestel ei olegi võimalik olnud kohtusse minna. Meieni on jõudnud mõned juhtumid. Nagu ma olen teile alati lubanud, kui kas või ühe avalduse lahendamisel selgub, et inimese mure põhjuseks on meie hinnangul põhiseadusvastane norm, siis me selle normi siia teie ette kaalumiseks ka toome. Tänan. See on nüüd seda Aitäh! Suur tänu selle ettepaneku siia toomise eest! Ka meie toetame seda. Ja tänan ka lühikese väga selge ettekande eest. Aga siiski paluksin lühidalt tutvustada veel kord, kust see põhiseadusvastasus välja tuleb, et see oleks ühesemalt arusaadav. Aitäh! Suur tänu Kui inimesel tuleb valida, kas ta pöördub oma õiguste kaitseks kohtusse – põhiseaduse § 15 ütleb, et tal see õigus peaks olema – ja jätab selle tõttu enda arstirohud välja ostmata, kannatab tühja kõhtu, ei saa endale vajalikke hügieenitarbeid osta, siis niisugune nii-öelda kahvel on Riigikohtu üldkogu hinnangul, mis oli küll antud halduskohtumenetluse kontekstis, põhiseadusvastane. Lisaks on siin probleem puuetega inimeste kaitsega, sest põhiseadus nõuab, et puuetega inimesed oleksid riigi erilise hoole all. Ja saab välja tuua veel ka teisi põhiseadusvastasusi, need on kirjalikus ettepanekus üksikasjalikult selgitatud. Suur Austatud õiguskantsler, ma tänan teid teie ettekande ja vastuste eest. Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Pipi-Liis Siemanni. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas käesolevat teemat teisipäeval, 28. mail. Komisjonis olid teemat lahti rääkimas ja tutvustamas õiguskantsler, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna vanemnõunik ja Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik.Toimus

ja seetõttu jäävad nad kohtusse pöördumise võimalusest ilma, ei julgegi seda teed ette võtta. Justiitsministeeriumi esindaja tõi küll välja, et iseenesest on võimalik arvesse võtta erinevaid muid kulusid.

Seetõttu oli Justiitsministeeriumi seisukoht, et vaadates kõiki sätteid koostoimes, ei saa jõuda järeldusele, et see regulatsioon on põhiseadusvastane. Samal ajal, nii nagu ka õiguskantsler viitas, on tõepoolest §-s 182

kirja pandud normi omavaheline koostoime on kui mitte põhiseadusvastane, siis igal juhul õigusselguse põhimõttega vastuolus. Ja ka seaduse praktikas rakendamine on siiski kaasa toonud vähemalt mõningatel juhtudel ka põhiseadusvastaseid olukordi.

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea õiguskantsler! Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas seda küsimust teisipäeval, 14. mail. kutsutud ka õiguskantsleri vanemnõunik Liina Lust-Vedder ja Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talituse nõunik Stella Johanson. See arutelu oli ausalt öeldes väga sarnane põhiseaduskomisjoni aruteluga. Õiguskantsleri büroo andis teada oma argumendid, nii nagu ka ennist kuulsite, mille peale Justiitsministeerium

olid komisjonis kõigile väga arusaadavad. Selle üle tegelikult vaidlus absoluutselt puudus. Küll aga läks arutelu tõesti selle peale, kas on põhiseaduse riive või ei ole.

Riigikohus on samuti seda juba hinnanud. Siis oli arutelu, kas Riigikohus on hinnanud seda hagimenetluse kontekstis või hagita menetluse kontekstis. Justiitsministeerium leidis, et tsiviilkohtumenetluses ja halduskohtumenetluses ei hagita menetlust hagimenetlusest. Selline õiguslik pingpong õiguskomisjonis käis. Lõpuks jäid ühele poole inimesed, kes leidsid, et jah, probleem on, aga põhiseadusega vastuolu nad ei leia ja tõenäoliselt saab seda kuidagi muudmoodi lahendada, ja teisele poole jäid komisjoni liikmed, kes leidsid, et et põhiseadusega vastuolu ongi alati hinnanguline. Ja nii nagu ka õiguskantsler välja tõi, olukorras, kus on ikkagi

Pärast seda arutelu tehti ka menetluslikud otsused ja otsustati järgmist.

Selles osas läksid arvamused lahku. Ja otsustati järgnevalt. Mitte toetada õiguskantsleri ettepanekut – poolt 3, vastu 2 – ja määrata õiguskomisjoni esindajaks õiguskantsleri ettepaneku arutelul täiskogu saalis Andre Hanimägi. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

Head ametikaaslased, panen hääletusele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemus on poolt 45, vastu 1 ja erapooletuid ei ole. Järelikult ettepanek leidis toetust. Teen Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 152 kohaselt õiguskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu tsiviilkohtumenetluse seadustiku hagita menetluses menetlusabi andmisel toidu‑, ravimi‑, side‑ ja hügieenitarvete kulude arvestamise osas põhiseadusega kooskõlla viimiseks.Esimese

rahvaesindus! See on nüüd niisugune ettepanek, mille täitmise korral looduskaitse ei kannata, halduskulu kahaneb ja maaomanike pahameel väheneb.Milles on asi? Looduskaitseseaduses on loetelu, mis ütleb, milliseid ehitisi ja rajatisi tohib ehituskeeluvööndisse rajada, niimoodi et kalda kaitse ei kannata. Loetelu on puudulik. Ja sellest tuleneb, et näiteks, kui üks muuseum tahab rajada kanalisatsioonitoru või kui soovib maaomanik rajada maaparanduskraavile truubi ja üle selle silla, et pääseks traktoriga heinamaad hooldama, siis tuleb algatada detailplaneering ja ehituskeeluvööndi vähendamine. Omavalitsustelt oleme kuulnud, et see menetlus ühe kanalisatsioonitoru, väikese tee või truubi ja sillakese rajamiseks võib võtta kuni poolteist aastat, pluss ametnike töötunnid. Lisaks piiratakse ülemääraselt ja põhiseadusvastaselt põhiseaduse §-s 32 ette nähtud maaomanike

Samal meelel olid asjaomaste ministeeriumide esindajad, meie teada ka Keskkonnaameti esindajad. Sestap, austatud Riigikogu, teen teile ettepaneku: palun looduskaitseseadus nendes küsimustes põhiseadusega kooskõlla viia, vähendada halduskulu, vähendada omanike koormust. Ja samal ajal kinnitan, et looduskaitse eesmärgid ettepaneku täitmisel ei kannata. Aitäh!

Aitäh! Kui Riigikogu otsustab ettepanekut toetada, siis ma usun, et jääb kehtima kord, et Keskkonnaameti luba on ikkagi tarvis. Aga selle saab kiiremini kui aasta või poolteisega,

või siis truup, et saaks traktoriga minna teisele poole maaparanduskraavi heinamaad hooldama –, Keskkonnaamet vaatab peale, ta tunneb asja ja ütleb, kas sellega kalda kaitset kahjustatakse või ei kahjustata. Ega praegu ju need erandid tegemata ei jää, aga lihtsalt kulutatakse väga palju maksumaksja raha, seda ressurssi, mida kohalik omavalitsus peaks kulutama vajalike ja sisuliste otsuste ettevalmistamiseks ja tegemiseks.

seda hirmu, et inimesed hakkavad pahatahtlikult seda kasutama, mul kindlasti ei ole. Ma väga pooldan teie ettepanekut, sest see aitab nendel inimestel, kes on seaduskuulekad,

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Õiguskantsler Ülle Madise andis ülevaate ettepanekust looduskaitseseaduse ehituskaitsevööndi sätete põhiseadusega kooskõlla viimiseks ja vastas ka ettepanekut puudutavatele küsimustele. Seetõttu piirdun mina lühiülevaatega komisjonis toimunust.Põhiseaduskomisjon arutas seda ettepanekut 28. mail. Ülle Madise andis komisjoni liikmetele põhjaliku ülevaate omalt poolt tehtud õigusanalüüsist ning komisjoni liikmed küsisid ka täpsustavaid küsimusi. Kliimaministeeriumi esindaja kinnitas, et nad on nõus seda regulatsiooni analüüsima, et teha vajalikud muudatused. Komisjoni liikmeid huvitas ka küsimus, mis objekte see täpsemalt puudutab. Sellele vastas Õiguskantsleri Kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna vanemnõunik, et ehituskeeld on üldine ja ehituskaitsevööndis on keelatud mis tahes uute ehitiste ja rajatiste ehitamine.Komisjoni liikmed leidsid, et ettepanek on väga mõistlik, ja komisjoni esimees tegi ettepaneku teha järgmised menetlusotsused: toetada õiguskantsleri ettepanekut (komisjoni otsus oli konsensuslik)

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Aitäh! Õiguskantsleri ettepanek viia looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi sätted põhiseadusega kooskõlla oli keskkonnakomisjonis arutlusel 27. mail. Probleemi aitasid selgitada Kliimaministeeriumi esindajad, õiguskantsleri nõunikud ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad. Nagu proua õiguskantsler äsja ka siin saalis selgitas, olemasolevas seaduses ei nähta ette piisavalt erandeid juhtudeks, mil ehituskeeluvööndi piirang näiteks ranna ja kalda kaitseks tegelikult ei ole vajalik. Külalised tõid ka elulisi näiteid, kus mõistlikud lahendused on jäänud nii-öelda kännu taha pidama, ja selleks kännuks on looduskaitseseaduses ehituskeeluvööndi sätetes toodud erandite loetelu. See on konkreetne loetelu. Meile toodi näide Hellenurme vesiveskist, mida õiguskantsler ka mainis, kus ehitati kanalisatsioonitoru, mis ei kuulu erandite loetelusse. Teine probleem on, et seaduses pole võimalik kõiki erandeid ammendavalt kirja panna. Vajalik oleks täiendav menetlusliik, et saaks erandite üle otsustada. Hetkel on selleks täiendavaks menetluseks ehituskeeluvööndi vähendamine, mis on planeeringuna väga mahukas, ja komisjoni liikmetele sai selgeks, et lihtsama menetluse võimaldamine on tõesti vajalik. Aga vajalik on ka arutelu, kuidas lahendada konkreetseid probleeme planeeringuväliselt.

on laiendada looduskaitseseaduse erandite loetelu või lubada ühekordse loa taotlemist. See protsess käib. Menetlusotsused: toetada õiguskantsleri ettepanekut viia looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi sätted kooskõlla põhiseadusega ja määrata keskkonnakomisjoni esindajaks õiguskantsleri ettepaneku arutelul täiskogus komisjoni liige Urve Tiidus. konsensuslikud otsused. Suur tänu teile! Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Palun, nüüd on see suurepärane võimalus tulenevalt meie kodu- ja töökorra seadusest. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Ja nüüd asume hääletamise ettevalmistamise juurde.Head

43, vastu 1, erapooletuid ei ole. Õiguskantsleri ettepanek leidis toetust. Teen Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 152 kohaselt keskkonnakomisjonile ülesandeks algatada eelnõu looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on õiguskantsleri ettepanek töövõimetoetuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks õiguskantsler Ülle Madise. Palun!

Austatud Riigikogu liikmed! Hea juhataja! Riigikogu on ette näinud, et puuduva töövõimega inimesele makstakse toetust keskmiselt 617 eurot ja 10 senti kuus, osalise töövõimega inimesele keskmiselt 351 eurot ja 75 senti kuus. Riigikogu on otsustanud, et mõistlik, õiglane, nii ühiskonnale kui neile inimestele endile kasulik on soodustada seda, et nad võimaluse korral ikkagi leiavad endale jõu- ja huvidekohase töö. Ja sellepärast, kui sellel tööl saadav tasu ei ole kuigi suur, jookseb töövõimetoetus edasi. Alles teatud piirmääradest alates hakatakse töövõimetoetust vähendama.Nagu me kõik tööl käivate inimestena teame, vahel makstakse inimesele ühes kuus korraga mitme kuu raha, näiteks lisaks palgale ka puhkusetasu, haigushüvitis, mõnikord lõpparve. Ja kui selle tõttu läheb sissetulek üle piirmäära, siis haigushüvitise või puhkuseraha puhul töövõimetoetust ei vähendata, inimene jätkab tööd ja toetus jookseb edasi. Aga kui tegemist on lõpparvega, näiteks on olukord, kus tavaliselt makstakse inimesele palka 1. kuupäeval, ja 1. kuupäeval ta saigi eelmisel kuul tehtud töö eest oma tasu, ja nüüd 31. kuupäeval tuleb lõpparve, mis makstakse välja sellel päeval, siis seadus siin ei võimalda puuduva või osalise töövõimega inimesele vastu tulla ja temal toetus edasi ei jookse, olgugi et ta kaotas töö. Tegelikult oleks see raha võinud kuuluda väljamaksmisele ka järgmisel päeval, 1. kuupäeval, ja niisugusel juhul jookseks tema toetus edasi. Üks konkreetne juhtum on sotsiaalkomisjonile põhjalikult siin aastate vältel ette kantud, selgitatud ja ka näidatud, et tõepoolest inimene kandis 500 euro suurust kahju, mis puudega puudega inimeste puhul reeglina on väga suur summa. Eesti Puuetega Inimeste Koja hinnangul ei saa selle meie hinnangul põhiseadusvastase [sätte] ohvreid olla palju. Tänan väga sotsiaalkomisjoni ja põhiseaduskomisjoni, kes mõlemad nõustusid, et ka üks ohver on liiast. Tõepoolest, enamasti on tegemist puudega inimestega, eriti halvas seisus on seejuures üksi elavad puudega inimesed. Sestap palungi teil, austatud rahvaesindus, viia põhiseadusega kooskõlla töövõimetoetuse seaduse § 13 lõiked 3 ja 31.

et minu kirjeldatud näite puhul – ja need on elulised näited – ei olnud võimalik võtta arvesse, et see raha oli mõeldud mitme kuu peale ja põhjust töövõimetoetust vähendada sisulises plaanis ei olnud. Aitäh!

Hea aseesimees! Head kolleegid! Õiguskantsler andis ülevaate ettepanekust viia töövõimetoetuse seadus põhiseadusega kooskõlla ja ta tegi seda põhjalikult nii siin saalis kui ka komisjonis. Seetõttu piirdun jällegi lühiülevaatega. Põhiseaduskomisjon arutas seda ettepanekut 28. mail, kui Ülle Madise andis komisjoni liikmetele põhjaliku ülevaate ja komisjoni liikmed said küsida täpsustavaid küsimusi. Kuna komisjoni liikmetel tekkis küsimusi seoses töövõimetoetuse maksmise süsteemiga üldiselt, siis selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja selle süsteemi tausta üldisemalt ja vastas komisjoni liikmetele. Komisjon langetas järgmised menetluslikud otsused: toetada konsensuslikult õiguskantsleri ettepanekut ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Katrin Kuusemäe ehk siinkõneleja. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid selle sisulise ja põhjaliku ettekande eest! Tundub, et küsimusi ei ole. Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni esindaja Õnne Pillaku. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Hea õiguskantsler! Sotsiaalkomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut kahel korral: 27. mail esimene kord ja 3. juunil teine kord. 27. mail osalesid selle arutelu juures veel ka õiguskantsler koos oma büroo esindajatega ja Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Olgu siis siin selgituseks öeldud, et täna me otsustame seda, kas me toetame õiguskantsleri tehtud ettepanekut, mis puudutab töövõimetoetuse seaduse põhiseaduse ebakõla lõpparve saanute puhul: kas me soovime selle osa viia põhiseadusega kooskõlla või mitte. Kui me oleme selle ettepanekuga nõus, siis sobiva lahenduse leidmine seisab alles ees. Täna me siin lahendustest ei räägi, lahendusi me hakkame alles otsima.

me tegime järgmised menetluslikud otsused: toetada õiguskantsleri ettepanekut ja määrata sotsiaalkomisjoni esindajaks õiguskantsleri ettepaneku arutelul mind, Õnne Pillakut. Mõlemad otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Ma tänan teid. Head ametikaaslased, nüüd on suurepärane võimalus, nagu ma eelnevalt ütlesin, kõigil Riigikogu liikmetel, siin piiranguid ei ole, avada läbirääkimised. Palun!

kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

viimiseks. Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Tahan siinkohal öelda suur tänu õiguskantslerile ja tema büroole. Aitäh! Jõudu teile teie töös! Head ametikaaslased, oleme jõudnud neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 – ilus number! – teine lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni liikme Mario Kadastiku. Palun!

400. Seaduseelnõu esimene lugemine toimus 8. aprillil, muudatusettepanekute tähtajaks, 22. maiks saabus kaks muudatusettepanekut Keskerakonna fraktsioonilt, mis puudutasid mittevaralise kahju hüvitamisega seotud sätteid. Arvamusi laekus ka huvigruppidelt päris palju. Koos ministeeriumi esindajatega said need läbi töötatud, kõik ettepanekud ja nende kohta võetud seisukohad on võimalik leida eelnõu kaardilt.Majanduskomisjon arutas teise lugemise ettevalmistamiseks eelnõu 30. mail, kuhu olid kutsutud ka peamised arvamuse avaldajad.

Muudatusettepanekutest on 1–7, 9–13 ja 15–17 juhtivkomisjoni ettepanekud, mis leidsid komisjonis toetust,

Aga põhimõtteliselt need küsimused, mis nad tõstatasid, said lahendatud.Juhtivkomisjon tegi ka menetluslikud otsused, mis olid konsensuslikud, ja määras, et võiks võtta 6. juunil eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda, viia läbi teine lugemine ja kui see lõpetatakse, siis võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda 12. juunil ja viia läbi lõpphääletus. Aitäh! Hea ettekandja, suur tänu ettekande eest! Küsimusi teile ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

selles läbivaatamises. Nii, muudatusettepanek nr 1, majanduskomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, juhtivkomisjoni poolt, seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3,